pri kraju smo ove debate očigledno i moja intervencija će biti okrenuta ka pitanjima ekonomije i finansija. Nema mnogo vremena za možda neke retoričke figure, te gospodine predsedniče Vlade, obraćam se njemu pošto je očigledno da imamo stvarno jedan dvojac bez kormilara, imamo jednog drugog premijera, koji je po mnogim temama bio mnogo precizniji od ovoga koji danas formalno nosi tu titulu.Pre titulu.Pre svega ću postaviti nekoliko konkretnih pitanja i to tačno četiri pitanja po pitanju vašeg učinka tokom prvih 13 meseci ove vlasti i pet pitanja koja se tiču ekspozea, tj. perspektive, jer mislim da ova tri dana rasprave sa pravom otvaraju mnoge nedoumice u našem narodu, jer pri kraju ove debate penzioneri ne znaju da li će penzije biti zamrznute ili ne, ne znamo šta će se desiti u privlačenju investicija.U suštini mi nemamo ni jedan odgovor na bitna pitanja koja se tiču budućnosti naše zemlje, onda pređem prvo na pitanje vašeg učinka. Neću govoriti o onome što je bilo u prvom ekspozeu, osim za dve stvari, pošto, gospodine premijeru, vi ste ih lično izdvojili i mislim da ste bili u pravu kao dve ključne stvari za budućnost naše zemlje.Sa pravom ste rekli da je centralna dugoročna stvar i pitanje za našu zemlju to što naš narod nestaje. Populaciona politika, verujte DS bi podržala svaku meru koja bi išla ka tom pravcu. Možda mi je nešto promaklo, ali moram vam reći da prvih 13 meseci mi nismo registrovali ni jednu jedinu konkretnu meru bilo kakvog većeg gabarita koja bi pomogla da nas bude više. Čak, odbili ste ono što je bila inicijativa DS da se ukine PDV na bebi opremu i videli smo i tu je Ministarstvo finansija i privrede u poslednji momenat priznali sopstvenu grešku, službe nisu htele da vrše refundaciju PDV na bebi opremu ukoliko su se roditelji odlučili da kupe i pre tog radosnog događaja. Tako da, to je prvo pitanje, zašto niste ama baš ništa uradili u domenu populacione politike?Drugo pitanje, sa pravom ste rekli, ruku na srce to ste i ponovili na ovom drugom vašem ponovljenom ekspozeu, da je pitanje ekonomije i finansija ključno. Nije sporno to da ova trenutna kriza u mnogo čemu otežava i vaš rad, kao što otežava rad bilo koje vlade koja bi bila na našem mestu i vladama, naročito na starom kontinentu.Ali ipak, ne možemo shvatiti zašto niste više uradili, da kupovna moć, naročito onih koji su u najnezavidnijem materijalnom položaju, ne bude malo više zaštićen. Kupovna moć je u proseku pala za 6%, ali ni jedna konkretna mera nije doneta, da kupovna moć onih koji imaju najnezavidniji materijalni položaj bude zaštićen.Činjenica jeste da od rekordera u privlačenju stranih investicija, naša zemlja je sada na začelju, sa 2 milijarde evra investicija u 2011. godini, bilo je jedva 200 prošle godine, hajde da to podelimo pola-pola, jer je prethodna vlada bila do sredine godine, a vi od početka, a za ovu godinu, koliko me sećanje dobro služi, za prvo polugodište smo na nekih 400 miliona evra, ništa više, tako da smo daleko i od onih 10 milijardi godišnje i od 2 milijarde evra koje su bile u vašem, tj. u ekspozeu prethodnog ministra, i dalje aktuelnog ministra finansija i privrede i mislim da nam dugujete objašnjenje zašto niste bili efikasniji u, pre svega, privlačenju investicija.Etihad pozdravljamo, ali pošto nismo uspeli da dobijemo ugovor, ja vas molim gospodine predsedniče Vlade da nam dostavite svima ugovor o saradnji između JAT i Etihada. Koliko su mi rekli nadležni ljudi u JAT, za sada, dogovor sa Etihadom znači da sa 1200 zaposlenih, biće ih samo 200. Jedan broj njih će postati novi penzioneri, a znamo da je već 1,7 miliona penzionera i pitanje je šta će biti sa drugim ljudima i kakva je perspektiva i koje su finansijske obaveze koje je naša zemlja preuzela u tom aranžmanu, koje mi podržavamo? Bilo bi dobro da budemo načisto u tom domenu.Toliko o učinku, mogli bi dugo ali nemam vremena, jer mislim i to je bitni je da se okrenemo ka budućnosti. Vi ste, gospodine Dačiću, jedan od najiskusnijih političara danas u ovoj sali i niko vam ne može osporiti spretnoću i kapacitet da na bilo koje pitanje odgovorite kroz unutrašnje neke političke priče, ali to u suštini ne može da opravda ovoliko prazan, bez ikakve želje da vas uvredim, sam, uz najbolju nameru da prođem jednu jedinu konkretnu meru koju bi onda mogli da proverimo, da vidimo da li ste bili uspešni u onome što ste predložili ili ne.Ovo

i mnoge druge stvari koji samo najavljuju da ćete imati kratkoročne, srednjoročne mere. Mislim da je to veoma tanko posle 13 meseci na najodgovornijoj poziciji. poziciji. Niste izabrani direktno od strane naroda, bar formalno govoreći po našem Ustavu pozicija predsednika Vlade nosi najveću odgovornost i najveće ingerencije. Zbog toga dozvolite da postavim pet pitanja oko naše budućnosti jer u ekspozeu odgovore na ta pitanja nisam

Jedna bitna članica vaše koalicije PUPS je rekla da što se njih tiče treba da bude politika ala urban, u Mađarskoj, a za građane koji to ne znaju – oni su upravo isplatili poslednji dug koji imaju prema MMF i zatvorili njihovu kancelariju. zato što kao što je i sam prvi potpredsednik rekao pre nekoliko nedelja, meseci, kada je bilo nekih diskusija o aranžmanu, da što se njega tiče MMF je prestrog zato što traži i nominalno smanjenje plata i penzija. Mislim da se nećete naljutiti ako vas pitam – šta će biti? Da li će biti sporazuma sa MMF ili zamrzavanja plata penzija i u kojoj formi? Možda imate neke ideje kako to sprovesti ili možda nemate.Drugo pitanje za vas

RS 51,2% mladih koji nemaju radno mesto nemaju ništa u budžetu da im pomogne da budu zaposleni. Da li ćemo ostati na ovoj situaciji ili ne?Treće pitanje, kada govorite o konsolidaciji i tu ste kao Vlada ostali nedorečeni, rekli ste, što podržavamo, da treba rasteretiti radnika, a sa druge strane niste nam rekli da li ćete povećati PDV, da li ćete smanjiti opterećenog radnika, u kojoj formi i da li ćete zauzvrat povećati PDV.Četvrto pitanje je pitanje investitora. I vi gospodine premijeru i prvi potpredsednik ste rekli da ne može da se sedi i da se čeka da investitori dođu. Pitam vas, ako je to tako, zašto ste kao vaš izbor izabrali gospodina Radulovića protiv koga nemam apsolutno ništa, ali ako ne možete jedan bez drugog, jer to je politička matematika većine u parlamentu,

strani investitori ne čine privredu, niti će spasiti našu privredu. Njih ne treba juriti. Oni nisu glavna i jedina ekonomska politika naše Vlade. Oni su šlag na torti, a nama nedostaje torta.Da li to znači da će budući ministar privrede ukinuti „SJEPU“, agenciju koja to sprovodi u delo, da li ćete ukinuti subvencije za privlačenje investitora ili ne? Šta je vaša politika? Na drugom blogu u junu mesecu, to govorim pošto nemam informacije, rekao je – ne treba nam deindustralizacija, a vi ste govorili da nam je i te kako potrebna i mi u DS smo na stanovištu, i to smo predložili u našem planu za izlazak iz krize u martu mesecu ove godine,

ministra.Poslednje pitanje koje imam za vas je pitanje onoga što ste najavili u smislu restrukturiranja. Od ovih 179 preduzeća, da li ćete ih zatvoriti, odvesti u stečaj.

Molim vas da odgovorite konkretno bar na neka od njih. Možda ovo nije toliko bitno, jer koliko vidimo u političkom smislu nesloga među vama je tolika da je ovo verovatno sve privremeno i da ćemo imati i nekog drugog mandatara i neku drugu formaciju već u martu mesecu naredne godine. **Nebojša

da ukažem građanima RS da svakako ne želimo da budemo slepo crevo, a kamo li inficirano slepo crevo u Evropi. Želim da ukažem na stanje zdravstva u Srbiji koje je jako loše.Dragi loše.Dragi moji građani Srbije nije problem u Srbiji razboleti se. U Srbiji je problem lečiti se. To je nešto što je veće od bilo koje politike i iziskuje i zahteva ujedinjenje svih stranaka kako bismo rešili probleme našeg sistema zdravstva koji postoje unazad 30 godina. Ne želim da optužim ovu Vladu, niti ovo resorno ministarstvo. Želim da ukažem na probleme koji postoje i probleme za koje niko ne želi da krene da ih menjamo.Danas sistem zdravstva Srbije je ocenjen po anketama NHCI i „Juropian help konvjument indeksa“ kao najgore zdravstvo u Evropi. Srbija je po klasifikaciji na zadnjem Ekonomskom savetu u Dalasu. Srbija je prva u Evropi po smrtnosti od kardivaskularnih oboljenja i u vrhu smrtnosti od malignih tumora u Evropi. To je crveni alarm za svakog od nas da da doprinos da pokrenemo zdravstvo i da zdravstvo koje je urušavano zbog ekonomskih sankcija zbog lošeg ekonomskog standarda, zbog loših kadrovskih rešenja u Ministarstvu zdravlja unazad 20 godina, zbog kriminala i korupcije u sistemu zdravstva, da pokrenemo zdravstvo i krenemo da rešavamo probleme.Navešću vam nekoliko problema koji su veliki i postoje. Danas u Srbiji čeka na operacije katarakte. Prošle godine sam u parlamentu otvorio ovu temu i tada je bilo 20.000 građana Srbije koji su čekali na operaciju katarakte. Danas čeka 24.000 građana Srbije na operaciju katarakte. Da li mi ne možemo da nađemo rešenja da kupimo ta sočiva i da naše najstarije građane rešimo i da ti građani mogu da vide? Građani Srbije su lošom reformom stomatološke prakse postali škrba nacija. Imamo polako slepu i polako škrbu naciju. Postoje problemi na listi čekanja, koje su postale moda. Čeka se bukvalno na sve. Čeka se na operacije. Čeka se na skenere. Čeka se na magnetne rezonance. Čeka se na ultrazvučne preglede.Reći ću vam građani Srbije da se u najvećem broju čeka zbog koruptivnih lekara koji imaju privatne prakse i koji koriste državne institucije da bi zloupotrebljavali položaj i preusmeravali nas građane u svoje privatne ordinacije. Skrećem pažnju na ovaj problem državnog i privatnog zdravstva i zalažem se da ga konačno zakonskim rešimo, da ne postoji mogućnost da neko radi u državnom, pa u toku prepodneva deli svoje vizit karte svoje privatne ordinacije i da šalje siromašne građane u privatne ordinacije gde on umesto bolesnog čoveka vidi 100 ili 200 evra. Zakonski rešiti ovaj problem. Zakonski rešiti problem tako što ćemo rasčlaniti, ako hoćete da radite u privatnom zdravstvu dobro, ali dajte ostavku u državnom sektoru. Zalažemo se da se izjednači privatno i državno zdravstvo, da ne bude privatno zdravstvo sada nevidljivo i da privatno zdravstvo bude korišćeno samo za korist određenih državnih lekara koji rade u državnim institucijama.Ono što želim da kažem je da je potrebno regulisati protokole lečenja. Svedoci ste da svakog dana imate prilike da se čuje da je lekar pogrešio, pa da je sud doneo drugojačiju odluku.U Evropi postoje protokoli lečenja. Kada se uspostavi protokol lečenja lekar je dužan da po tom protokolu leči. Ako imate zapaljenja uva, ako imate zapaljenje krajnika, po protokolu se jasno kaže koji lek treba da se uzme. Ukoliko se ne uradi adekvatna operacija, ako dođe do komplikacija u toj operaciji, ako se ne ispoštuje protokol, onda je i samom sudiji lakše da sprovede sankciju nad lekarom.Skrenuo bih pažnju i na korupciju u zdravstvu,

bih pažnju i na korupciju u zdravstvu, koja je prisutna od najnižeg do najvišeg nivoa. Prisutna je od najnižeg nivoa korupcije lekara koji je procentualno mala, ali koja kalja lekarsku profesiju, korupcija lekara koji traži novac za svoje usluge, pa ide do toga da su se u samom vrhu, u ranijim godinama, ne mogu da tvrdim sada, ali u ranijim godinama, i u Republičkom fondu i Ministarstvu zdravlja određeni tenderi nameštali zarad određenih procenata, tako da jako je bitno da ovu korupciju sprečimo.Ima sedam programa koje bi trebali da uradimo, ali s obzirom da moja poslanička grupa ima još malo vremena, polako ću završiti ovo moje izlaganje.Predsedniče, gospodine Dačiću, ja ću vas zamoliti da zajedno radimo na terenu reforme zdravstva, s obzirom da zdravstvo ne bi trebalo da bude poligon političkog prepucavanja, nego zajedničkog napora da pomognemo da zdravstvo pokušamo da izvučemo iz krize i da građani Srbije imaju bolju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu koju oni sada trenutno nemaju. Hvala vam puno.

kada reklamiram povredu Poslovnika, vi odgovorite na to, a ne zamenik premijera, koji vama suflira kako da reagujete. Mislim da to svakako nije u redu i da treba da uvedete red u ovu Skupštinu.Shvatam da je on vaš šef u stranci, ali ovde ste vi šef

Hvala.Kada ste predložili izmene i dopune Zakona o ministarstvu, govorili ste da se ova rekonstrukcija dešava zato što želite da popravite rezultat, a mi kažemo da se ova rekonstrukcija dešava isključivo iz marketinških razloga, jer šest meseci u Srbiji se ne govori ni o ekonomiji, ni o zdravstvu. Ne govori se o najvažnijim problemima. U Srbiji je život stao i postoji samo rekonstrukcija i građani moraju da slušaju isključivo o njoj.Kada njoj.Kada je najveća stranka ove koalicije u kampanji govorila da će smanjiti broj ministarstava, odnosno skupljala potpise za 12 ministarstava buduće Vlade i tako dobila glasove građane, a onda ušla kao većinska stranka u koaliciju koja je predložila 15 ministarstava, govorili ste da će biti ogromne uštede za građane i da je to zbog smanjenja troškova. U rekonstrukciji povećavate broj ministarstava na 17, a danas nam predlažete da biramo 22 ministra, uz četiri kancelarije koje su ostale. Pitam vas gde su danas uštede i zašto danas nema uštede, nego se povećava državna administracija?Ono što je danas najvažnije pitanje u Srbiji, a mi o njemu uopšte ne govorimo, već se bavimo isključivo, bar što se tiče vladajuće većine, napadima na opoziciju, je ekonomija, platežna moć građana koja je sve manja.Ono što je razočaravajuće, gospodine Dačiću, je to što u vašem ekspozeu nema ni jedne konkretne mere, nema ni jedne politike ekonomske koja će promeniti to stanje. O tome smo govorili prethodnih meseci. Kritikovali smo i povećanje PDV i ostale poreske i ekonomske mere koje su bile loše i davali smo druge konkretne predloge, a vi niste hteli da slušate. Retko koji amandman opozicije je prihvaćen. Nijedan zakonski predlog opozicije nije prihvaćen.Govorili ste o stabilnosti kursa evra, a ja vas pitam danas, ako je taj evro iste vrednosti kakav je bio i pre godinu dana, koliko za taj jedan evro može da se kupi mleka, koliko mogu da kupe građani Srbije, koliko mogu da plate električne energije za taj isti evro ove godine, a koliko su mogli prošle godine?Podsetiću vas na egzaktne podatke koji su prisutni u javnosti, da je cena hrane povećana za 13% u odnosu na prethodnu godinu, da je električna energija poskupela za 11%, da 30.000 zaposlenih, odnosno 11 firmi koje idu u stečaj, ostaje bez posla, da tri milijarde dinara subvencija nije isplaćeno poljoprivrednicima, da su zarade realno smanjene 6%.Ono 6%.Ono što ste kao najveća stranka obećavali u kampanji, ovde je program od osam tačaka, skinuli ste sa sajta.

novi stav prema bankama koje neće biti u mogućnosti da preuzimaju olako hipoteke.Pitam gospodina Krstića i gospodina Radulovića, pošto su oni predloge za ekonomski deo Vlade dali, da li se oni slažu sa ovim programom SNS, za koji je ova stranka dobila glasove građana na izborima? Da li ćete vi sprovoditi to? Pošto smo čuli da će biti stezanja kaiša, kako će se stezati kaiš ako će se povećavati penzije, kako piše u ovom programu ili se neće povećavati penzije, što je verovatnije i građani će opet biti obmanuti? Kao što su obmanuti prošle godine, obmanjuju se i danas.Niste odgovorili na ključna pitanja koja se tiču ekonomije u Srbiji, ključna pitanja koja se postavljaju u javnosti da li će biti dodatnih zaduženja, da li će se povećavati PDV, da li će biti još jednog rebalansa? Niste odgovorili ni na pitanja koja smo postavljali prethodnih mesec dana. Šta je sa hotelom na Kopaoniku? Zašto je on prodat direktnom pogodbom 600.000 evra niže nego što ga je Vlada platila?Čuli smo od predstavnika vladajuće većine da će neka radna mesta biti otvorena u Srbiji zato što je taj hotel prodat ispod cene. Koliko radnih mesta, kada i gde? Gde je ugovor za ovu prodaju? Vršački vinogradi, takođe. Vi ste govorili o tome, premijeru. Kada će se utvrditi odgovornost? Zašto se i o tome ćuti?Razumemo gospodina Vučića, on se ničim drugim ozbiljno ne bavi, osim blaćenjem DS i opozicije. To je radio i poslednjih godina.Mi bi voleli da ova vlada bude uspešna i vi kažete da će ona biti dobra samo ako bude uspešna. Mi mislimo da ona neće biti dobra zato što ona nema politiku koja može da pomogne Srbiji. Mi to kritikujemo i predlažemo bolja rešenja i sigurni smo da će građani Srbije to prepoznati. Hvala. **Nebojša

ali, kao što je i vama poznato, sa tim morate i vi da se složite, pošto je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu da bismo smanjili odredbu Ustava koja određuje broj poslanika u Narodnoj skupštini.Kada se spominje inflacija i kurs evra, mogu da kažem da retko koja vlada može da se pohvali da inflacija na šestomesečnom nivou bila 2% ove godine. Da li je to pošlo za rukom nekoj prethodnoj vladi?Nemojte više da iznosite neistine da je hrana poskupela po čaršijskim pričama, zato što po zvaničnim podacima imamo deflaciju u poslednjih nekoliko meseci kada je hrana u pitanju i to za 4%. To su zvanični podaci.Kada je u pitanju navodna briga za poljoprivrednike, mogu da kažem da je ovaj budžet, čak i ovaj sa rebalansom i u procenutalnom i u nominalnom iznosu veći nego agrarni budžet koji je predviđala Vlada Mirka Cvetkovića. Isto tako je i prvi potpredsednik Vlade na ovoj sednici danas dao podatak da je do nedelje isplaćeno 94% planiranih sredstava iz agrarnog budžeta i da će danas ili sutra da bude isplaćeno svih 100%. Ta briga za poljoprivrednike jako je zanimljiva kada se o njoj neko brine zato što je neko tražio iz DS da se da se sredstva predviđena agrarnim budžetom u budžetu Republike Srbije, u iznosu od 10 milijardi umanje i prebace AP Vojvodini. To je jako zanimljivo.Jako je zanimljiv ovaj problem koji danas imamo sa otkupnom cenom pojedinih poljoprivrednih proizvoda, jer čini mi se da ti koji ih danas otkupljuju, da su imali neverovatno veliku podršku vaše Vlade, u ranijem periodu da otkupljuju poljoprivredne proizvode jeftino a da ih skupo prodaju na tržištu. replika. **Ivan Jovanović** Meni je zaista žao što nakon konkretnih pitanja i konkretnih podataka koje koje sam izneo, opet ja i moje kolege doživljavamo salve uvreda od strane poslanika vladajuće većine.Zaista ne razumem šta vi očekujete od nas? Više ta vređanja, dobro, u redu, mi smo taj neprijatelj skriveni koji je kriv za sve, ali žao mi je, izbori su bili pre godinu i po dana skoro, gospodine Arsiću, nemojte govoriti kao čovek prošlosti. Vaš kandidat za predsednika je rekao da ne trebamo da budemo ljudi prošlosti, nemojte ni vi biti ljudi prošlosti nego uzmite se u sadašnjost i rešite ove probleme koje građani imaju, jer to je naš zadatak danas ovde.Nije zadatak da se vraćamo na to ko je kriv. Da li ste vi više krivi što ste doveli do bombardovanja Srbije ili smo mi imali neke greške. Mi neke teške jesmo imali, priznali smo ih, ali smatramo da sada imamo bolja rešenja koja vi ne želite da prihvatite i o kakvoj deflaciji govorite? Ako je danas deflacija u Srbiji, mi smo onda došli do ekonomskog kolapsa, sloma, zato što građani ne mogu da kupe ništa. To je istina. Naravno Naravno da nema ni govora o pojeftinjenju hrane, pa da li to iko u Srbiji od građana može da kaže? To je jedna potpuna neistina.Što se tiče zvaničnih podataka, molim vas, zvanični podaci koji se često objavljuju kroz, kako vi volite da kažete – režimske medije, često su izbačeni iz konteksta i ne odgovaraju istini, jer realna istina je da danas građani Srbije izuzetno teško žive, da se izuzetno teško sastavlja kraj sa krajem, da su deca juče pošla u školu, da teško koji roditelj može da kupi novu odeću i obuću deci, a vi danas govorite o tome da je u Srbiji blago stanje. Nije blago stanje. Veoma je teško, teže je nego prošle godine. Ja vam govorim da ste nesposobni, nestručni da promenite to stanje. Ne razumem da vi ne možete da odgovorite racionalno na naša pitanja nego samo uzvraćate uvredama. Hvala Zamolio bih svog uvaženog kolegu da kaže u kom tom delu sam ja njega lično uvredio ili čak njegovu političku opciju? Neka citira tu rečenicu. Nemojte tako. Uvrede nisu bile.Što se tiče prošlosti i budućnosti, problemi koje imamo nisu problemi koje je napravila ova Vlada, nego prethodna i sa tim problemima danas živimo. Deficit u budžetu Republike Srbije, neisplaćene subvencije u poljoprivredi, galopirajući evro prošle godine, loša reforma pravosuđa.To je situacija koju je zatekla ova Vlada i da bismo merili uspehe i rezultata ove Vlade moramo sa nečim da je uporedimo. Nećemo da je upoređujemo sa marsovcima valjda, nego sa Vladom koja je bila pre toga na vlasti, koja je uzrokovala probleme koje sada ova nova Vlada rešava. Ako je veliki uspeh da 290.000 ljudi ostane bez posla za četiri godine, onda je Vlada koju ste vi podržavali i koju ste vi birali bila jako uspešna.Izvinjavam se građanima Srbije zato što sam više puta rekao da je za vreme Vlade Mirka Cvetkovića 200.000 ljudi izgubilo posao. Pogrešio sam. Izgubilo je skoro 300.000 i sada očekujete da za 13 meseci,

podatke koje sam ja govorio su iz zvaničnih organa koji se bave statistikom, a ne iz novinskih natpisa i članaka. Meni je žao gospodine Arsiću. Opet vas pitam jedno vi govorite drugo. Gospodin premijer sam u ekspozeu kaže da je ova Vlada zatekla lošu situaciju iz dva razloga. Prvi je

To su realne činjenice. Ovo što vi govorite su nagađanja.Da li zaista verujete da građani Srbije iole misle da vi danas vučete poteze koji su sjajni? Da li zaista mislite da građani smatraju da su potezi koje ste vukli u zadnjih godinu i po dana, oni koji su doveli do poboljšanja situacije u Srbiji? Ne. Ne. Građani Srbije shvataju da je vaša tobož borba protiv kriminala i korupcije, pre svega korupcije okrenuta samo prema jednoj stranci i to je taj vaš način da uvek dolazite do nekog neprijatelja skrivenog koji je kriv za sve. Uvek se pozivate na da je DS vodila prethodnu Vladu i da je ona kriva za sve, a mi ništa sada ne treba da radimo, mi treba samo da kritikujemo to što je radila DS.Mislim da DS.Mislim da je građanima Srbije potpuno jasno da svaka Vlada treba da se hvata u koštac sa problemima koje zatekne, da gleda u budućnost, da predlaže mere koje će njima pomoći , a ne da iz niskih pobuda političkih kritikuje nekog prethodnika koji je grešio. Jesmo grešili, mi smo greške priznali, koštalo nas je to na izborima, zato smo sada u opoziciji, ali kažem vam da vi grešite još više. Vi se bavite ne važnim pitanjima, a Srbija propada sve više. Hvala. Reč ima narodni poslanik Gorica Mojović. Raspoloživo vreme je dva minuta. Mislim da je važno da bar na kraju ove diskusije makar pomenemo oblast kulture, jednu od najzanimljivijih ličnosti koja je predložena za ministra u ovoj rekonstruisanoj Vladi.Odmah da kažem da mislim da je Ivan Tasovac potreban kulturi Srbije, očigledno da je potreban i ovoj Vladi. Nemam dilemu da on može mnoge dobre stvari da uradi za kulturu Srbije, ali pitanje je – šta će ova rekonstruisana Vlada uradi Ivanu Tasovcu?Da li će mu pomoći

nedostatak medijske i kulturne strategije, ni imenovanje po partiji itd. Po meni najgori učinak prethodnog ministarstva kulture je stvaranje jedne atmosfere podele na patriote i izdajnike, obnavljanje tih starih, novih podela, zagovaranje najkonzervativnijeg tradicionalizma i mitilogizovanih vrednosti iz one bajke o nebeskoj Srbiji.Da li će Ivan Tasovac imati podršku da promeni tu atmosferu i da se izbori sa onim sastavljačima spiskova nepodobnih medija, sastavljačima spiskova nepatriotskih umetnika, antisrpskih filmova, sa onim autorima naučnih tekstova o srboljupcima i srbomrscima, ne verujem da bi Ivan Tasovac bio njihov izbor, ali nažalost oni su već izabrani, oni su članovi upravnih odbora, oni su članovi stručnih komisija, oni su članovi žirija.Da li će li će rekonstruisana Vlada Srbije dati podršku Ivanu Tasovcu? Naravno, Ivanu Tasovcu, koji je na sasvim drugoj strani od tog umuljanog kvazipatriotizma, koji je svojim profesionalnim i životnim angažmanom pokazao nešto sasvim drugo. Da li će Vlada Srbije potrošiti Ivana Tasovca, a sa njim potrošiti i naše nade da u kulturi Srbije može biti bolje ili će mu pomoći i podržati ga da i kao što je on i na njegovom primeru upravo i u kulturi kao u svim segmentima

gledao je u mom pravcu i izgovorio je – šta je, opet si se pravio pametan.Ja vas molim, član 107. stav 1, upristojite ovu Narodnu skupštinu. Nismo ništa ružno govorili. Govorili smo o konkretnim problemima. Probao problemima. Probao sam da otvorim debatu o tome. Nisam uspeo, žao mi je. Nisam govorio ni o kome loše, na ovaj način nikako. Mislim da nije dostojno ovog doma ovakvo ponašanje. Ja vas molim, puno ste stariji, pokušajte da umirite predstavnike Vlade i da se ova diskusija izvede do kraja. Hvala.

uz celodnevne uvrede koje dolaze iz redova DS, nastaviće se, pretpostavljam, i narednih dana, pokazuje samo kako nisu imali ni snage, ni znanja da se sa ozbiljnom argumentacijom bore protiv onih koji su od njih u ovom trenutku neuporedivo bolji.Nemam bolji.Nemam ništa protiv toga, jer ne želim da govorim šta ste sve dobacivali ceo dan i to nepristojnim rečnikom, šta ste sve izgovarali koristeći mikrofon i ne koristeći mikrofon, samo vas ne razumem, što se žalite kada vam bilo ko odgovori na potpuno miran, civilizovan i pristojan način.Nikada način.Nikada vam nisam, za razliku od vas, ništa ni opsovao, niti mahao rukama, niti bilo šta slično. Znate, ti trikovi kojima ste rušili neke druge u prethodnom periodu, ti trikovi kod mene ne prolaze. Ja sam završio fakultet sa najboljim i najvišim ocenama, ali sam i odrastao na beogradskom asfaltu. Zato ti trikovi kod mene ne prolaze kao što su kod nekih drugih prolazili.Što se tiče Srbije, koja je sita neistina koje ste danas i u subotu iznosili, bezbrojnih lažnih podataka, ja vas još jednom pitam da mi pokažete tih 45.000 Guzenbauerovih o kojima ste danas govorili. Još jedanput vas pozivam da nam pokažete tih nula optužnica, da nam pokažete taj vrtoglavi rast nezaposlenosti u poslednjih godinu dana i sve ono što ste izmišljali danima pokušavajući građanima Srbije da stvari predstavite crnim ili najgorim mogućim, a sebe valjda provodadžišući kao anđele i svece nekakve demokratičnosti Srbije, buduće Srbije ili ne znam čega već sve.Srbija je želela promene i Srbija ih hoće. Srbija hoće ozbiljan i odgovoran odnos Vlade. Srbija hoće ozbiljnu i odgovornu Vladu, i to imate neke dobre koje ćete da potrošite, neke koje su uvodili u mulj.

I to je u redu. To je valjda negde i uobičajeno i normalno, računajući kolika je naša odgovornost i koliki je stepen vaše neodgovornosti.Mislim da je ova rasprava pokazala da Vlada Srbije ima budućnost, da će morati da radi, da će morati da se bori protiv onih koji bi da zaustave napredak Srbije, da će morati da se bori protiv onih koji će izazivati nemir u svakom čoveku lažnim informacijama, lažnim izjavama, da će Vlada morati, uz sve realne probleme sa kojima se suočava, da se suočava i sa tom vrstom nadgradnje koju nije lako podneti.U svakom slučaju, želim da za kraj ove rasprave zahvalim svima koji podržavaju Vladu, ali ne samo onima koji podržavaju i onima koji neće glasati za našu Vladu, a koji su bili veoma korektni, koji su bili potpuno fer u ovoj raspravi, kritikovali ono što su mislili da je loše, ali kojima granice pristojnosti nikada nisu bile na tako niskom nivou kao jednoj poslaničkoj grupi.Mislim da je veoma važno da Srbija dobije novu Vladu, da se ta nova Vlada posveti rešavanju ekonomskih problema, da sve ono što je bilo loše u prošlosti uspemo da pobedimo važnim reformama, teškim reformama. Uveren sam da će građani Srbije posle ovoga još veću, još žešću i još jaču podršku pružiti Vladi Srbije, posebno ovim mladim ljudima, mladim ministrima, novim ministrima, a to ko će koga da potroši, ko je kome učinio, ko kome nije učinio, to da ostavimo građanima Srbije da oni procenjuju za nekoliko meseci i za nekoliko nedelja ko je na najbolji način radio.Mi smo radili pošteno, odgovorno, mislim dobro, neki bi rekli vrlo dobro, neki misle nešto slabije, ali građani Srbije treba da znaju da ćemo i u budućnosti dati sve od sebe, da ćemo raditi danonoćno, da ćemo biti marljivi. Uveren sam da ćemo postići neuporedivo veće uspehe u svim sferama društvenog života nego što je to bio slučaj do sada. Hvala.

Uvaženi predsedavajući, smatram da ste posle ovog izlaganja gospodina Vučića imali razloga da ga opomenete, pošto je on na indirektan način priznao

ministri, prvi potpredsednik Vlade ili premijer bilo kada obraćali narodnim poslanicima. To je još jedan vid pretnje o kojima smo govorili ovih dana. To ne stvara dobru atmosferu. Smatram da će sa ovim morati biti upoznati i svi oni partneri koji sarađuju sa ovom Vladom, jer svakako opozicija u Srbiji više nema nikakve uslove za normalan rad.Ukoliko ministar, potpredsednik Vlade ili premijer preti poslanicima, ukoliko govornik ne može da završi svoje izlaganje a da ne dobije pretnju na ovaj ili onaj način, smatram da je tu demokratija završila svoju priču.Predsedavajući, bili ste dužni da opomenete prvog potredsednika, umesto da kaže šta je rekao, on je pričao o temama koje smo već ovih dana slušali.

Vlade.Naprotiv, u vašem obrazloženju Poslovnika stekao sam utisak da po svaku cenu želite izazvati nove replike.

opomenu.Smatram da nije bilo povrede poslovnika i imate pravo da se izjasnite da li je povređen Poslovnik, pogotovu što ja ovde nisam prisluškivač šta, gde u međuvremenu oko klupa ko govori.

Pokušao sam…Mogu li da vas zamolim samo da ne dobacujete, pošto ste toliko osetljivi da niko ne sme ništa da vam kaže, a u stanju ste da me prekidate i dobacujete svaki put kada počnem da govorim. Ali, ja to ne doživljavam kao pretnje. Meni ne pada na pamet da ja kažem da vi meni pretite. Ja sam siguran da to ne mislite, da to i ne želite.Zamislite vi koliko ovde pravnika ima, koliko ima tužilaca, sudija, advokata, ljudi koji su završili pravni fakultet, ljudi koji nisu završili pravni fakultet, ali nekada su učili uvod u pravo ili nešto.Da ste vi čuli nekada da je moguće da neko izjavu „opet si se pravio pametan“, ako sam dobro citirao ono što je rečeno, da bilo koji pravnik, u bilo kojem sistemu, da je potpuno istinito protumači kao pretnju? Da li je to uopšte moguće negde? Da li je uopšte, ljudi, moguće da vi to tumačite kao pretnju? Zbog čega? Odakle te vrste frustracije, ili bilo šta.Nešto sam malo drugačije rekao. Malo drugačije. Ništa ružno, ništa loše. U uobičajenoj poslaničkoj diskusiji, to se svaki dan dešava na najnormalniji, najprijateljskiji mogući način. Gde ste vi tu videli pretnju? Evo, ja vas pitam – gde ste videli pretnju? Nije je video niko i niko to ne može ni da razume, ali vi ste je videli čim sam se pojavio u sali i za vas je nastupila pretnja. Kako sam se pojavio na ovim vratima, za vas je došla pretnja. Pretnja da ćete biti raskrinkani. Pretnja da su vam sve laži pale u vodu. Pretnja da svaki podatak koji iznesete, ja pokažem i dokažem da je neistinit. Razumem da vi svaki put moje pojavljivanje u ovoj sali doživljavate kao pretnju.Što

šta je stvarna istina, šta su stvari podaci, a ne šta su vaše izmišljotine i šta su vaše želje.Srbija zaslužuje mnogo bolje od onoga što danas ima, a ne mogu ni da vam kažem koliko puta bolje zaslužuje od onih koji danas pokušavaju da napadaju Vladu. Hvala vam najlepše. Uveren sam da će građani Srbije najbolje umeti da ocene i vaš i naš pristup i vaš i naš rad. Hvala vam još jedanput. Replika, Jovanović, da li tako? Meni je drago, gospodine predsedavajući, da je prvi potpredsednik Vlade priznao šta je izgovorio i dobacio i nisam ni govorio da je prećeno, nego neka o tome govore građani Srbije, a rekao sam da je prekršeno dostojanstvo Narodne skupštine tim činom.Mogu da razumem takve reakcije, nervozne. Mislim da i građani Srbije sve više uviđaju da je ta istina, o kojoj vi govorite, istina samo za vas i za pojedine medije, u Srbiji potpuno drugačija i da se sve teže sakriva. To je ono što vas tišti. Tište vas konkretna pitanja, zato što na njih nemate konkretne odgovore. Ja sam ih postavio više. Danas nisam dobio ni jedan konkretan odgovor. Ono što smo dobili, to su opet bile neke rasprave o tome kakvi smo mi.Neću vam se izvinjavati zato što postoji DS, ali postojaće i dalje zbog birača koji glasaju za nju. Birača koji shvataju da jedino DS može da od Srbije stvori ono što oni žele. Hvala.

Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, poštovani gospodine predsedniče, članovi sadašnje i buduće Vlade, koja je razlika između ovoga doma i Vatikana? Da se ne mučite, reći ću vam. Na ovoj zgradi ne postoji dimnjak kroz koji će za jedno dva sata da se vije beli dim, kao znak, nagoveštaj, „orbi e turbi“, da smo najzad posle tri dana prepravili, dobili novu Vladu. U Vatikanu to postoji.Koja

Rekao sam da postoji sličnost, a tamo je koncil kardinala, po 10-15 dana pogađa se da li će Franja iz Argentine biti novi papa, a mi ovde po nekoliko dana, neko kaže šest meseci, ne znam da li je toliko, govorimo o prepravci, pazite, ne govorim o rekonstrukciji, govorim prepravka Vlade.Međutim, za ovo vreme, mogu da navedem primere, bili praktično bez Vlade. Gospodin Rasim Ljajić nije mogao da se dogovori sa ministrom finansija, jer ga nije bilo, oko toga da poljoprivrednici, odnosno Direkcija za rezerve uzme jedan zajam i da poljoprivrednicima da na kredit đubrivo, seme itd. Takođe, nije bilo ministra poljoprivreda da se dogovori sa gospođom Zoranom Mihajlović oko elektrifikacije poljoprivrede, jednog vrlo važnog poduhvata itd.Katolička crkva, međutim, je jedna savršena organizacija u kojoj se uopšte ne oseti ako kardinali tamo mlate praznu slamu po 20 dana birajući novog

Istina možda nije uvek prijatna, ali to je tako. Moram da vas podsetim da ste vi i gospodin Vučić bili selektori, dvojac koji je prošle godine, posle izbora, sastavljao ovu vladu i tom prilikom se više vodio tom prilikom o stranačkoj pripadnosti kandidata, a zaboravio je da je veoma važno da se utvrdi program. Vaša Vlada se prvih 6-7 meseci bavila datumom, bavila se EU, Kosovom, kriminalom i korupcijom. To jesu važna pitanja, ali od važnih postoje i važnija pitanja, a to je privredni oporavak, reindustrijalizacija i naročito razvoj poljoprivrede.Imam utisak da ćete vi ponovo načiniti istu grešku, a to je, birali ste ponovo ljude, čak ste razmišljali o dovođenju novih ljudi iz inostranstva, koji će da rade u novoj Vladi, umesto da ste prvo izašli sa jednim projektom,

smo se malo bolje ponašali, mogli smo da u prvom danu posle vašeg ekspozea saslušamo, recimo, ove kandidate, da im postavimo neka pitanja, ono što se u Američkom senatu radi, a to je „hiering“, to je jedan intervju sa njima, pa da onda, recimo, i čuju neku dobru vest od nas, dobru preporuku.Gospodine premijeru, premijeru, ovoga puta u vašem ekspozeu u petak vi ste samo jednom pomenuli poljoprivredu i prehrambenu industriju. Da li vam se to omaklo ili se omaklo piscu vašeg govora, ja ne znam, ali poljoprivreda je toliko za Srbiju važna privredna grana da je zaslužila centralno i središno neki dan pričao kako se sreo sa paorima i rekao, a danas je to isto ponovio, da Vlada ne može, i to je tačno, da utiče na otkupne cene. Ali, gospodine Vučiću, Vlada ima prilične instrumente i ovlašćenja da paritete cena, đubriva, semena, goriva naročito, da oni pojeftine ako je pojeftinio suncokret, soja i kukuruz u odnosu na prethodnu godinu, jer juče je bio kod mene Mirko Perišić, iz Stare Pazove poljoprivrednik, koji kaže da će svi poljoprivrednici sa ovim cenama ove godine imati gubitak, što znači da neće biti sposobni da obave setvu, da nabave đubrivo, seme, itd.To je izostalo i ja mislim da je propušteno da se ove godine za 13 meseci razgovara

onda ću da skratim na navođenju ovih razloga.Gospodine Dačiću, danas je godinu dana kako ste naimenovali Agrarni nacionalni savet. Tom prilikom ste, pored mene za predsednika, naimenovali potpredsednika…(Isključen

ova rekonstrukcija traje i suviše dugo, traje već šest meseci i mogu slobodno da kažem da je Srbija zapravo u proteklih šest meseci, koliko traje ova rekonstrukcija, bila zatrpana medijskim pričama o tome kako će se odvijati rekonstrukcija, u kom smeru, ko će biti budući ministri i tome slično. Mislim da su na taj način u potpunosti stavljena u drugi plan sva pitanja i problemi sa kojima se Srbija u ovom periodu

u Skupštini o tome i moguće da je to jedan od razloga zašto ona teče u ovom smeru, ali neću sada polemisati o tome.Ono što je činjenica, a što je ovih dana dosta puta pomenuto, jeste da kandidati za buduće ministre zapravo nisu podneli neki svoj izveštaj, odnosno budući plan rada i o tome se dosta govorilo, što u svakom slučaju smatram da jeste nedopustivo iz razloga što narodni poslanici nisu upoznati sa tim šta će to u rekonstruisanoj Vladi biti drugačije u odnosu na

Nadam se da je taj manji broj žena u budućoj Vladi samo posledica slučajnosti do koje je došlo usled umora zbog dugotrajne rekonstrukcije Vlade.Recimo, ja kao narodna poslanica iz Niša ne znam konkretno da li će novi ministar kulture, gospodin Tasovac, dati sve od sebe da se ubuduće pitanje oko održavanja Niškog festivala, odnosno njegovog sufinansiranja više ne ponovi i da se jedna ovakva situacija, koju smo imali pre par meseci, na osnovu površnih procena, da li ovaj festival zaslužuje da bude sufinansiran od strane budžeta Srbije, više neće ponoviti.Isto tako, nadam se da će budući ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave povesti računa o tome da se regionalni razvoj zaista i sprovede na pravi način i da neće zaboraviti jug Srbije, odnosno južni deo Srbije od grada, u kome je on zapravo rođen, jer je činjenica da u Nišu nezaposlenost predstavlja i te kako veliki problem i da je oko 40.000 ljudi trenutno bez posla. Govorim o podacima sa biroa.Gospodine Vučiću, iskoristiću ovu priliku i daću sebi za pravo da vam postavim određena pitanja, pošto u poslednjih dva-tri meseca nismo imali priliku da poslednjeg četvrtka u mesecu postavimo pitanja članovima Vlade, ali biću kratka, koliko mi vreme dozvoljava.Potpisali ste ugovor sa strateškim partnerom Etihadom i tim povodom ste na neki način rešili određeni deo problema JAT-a. Mene zanima da li vaši planovi u pregovorima sa Etihadom zapravo podrazumevaju i grad Niš i da li ste na neki način imali u vidu stanje u kome se nalazi Aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu, s obzirom na to da se Nišlije godinama suočavaju sa veoma lošom situacijom po ovom pitanju. Recimo, konkretno, 2011. godine je mesec dana pre isteka ugovorenog roka raskinut ugovor sa tadašnjim partnerima iz italijanske kompanije „Vind džet“ i tim povodom su građani Niša, odnosno danas građani Niša na ime depozita gube otprilike oko 50 miliona dinara.Moram da pomenem, gospodin Dinkić je sada već bivši ministar u Vladi Srbije, ali je on i te kako bio zaslužan, a po najavama biće i u narednom periodu, za pregovore sa Emiratima. S obzirom na to da mi ništa nismo saznali o tome šta se konkretno dešava po tom pitanju, samo želim da znam šta je sa Fabrikom kablova koja je najavljivana kraju još jedna, mogu reći svetla tačka u ovoj rekonstrukciji jeste namera nove Vlade da zapravo pruži priliku mladim ljudima i da se na taj način poveri pre svega obavljanje veoma važnih zadataka ljudima koji možda i nemaju toliko iskustva pre svega u politici. Osim što se od mladih ljudi mladih ljudi generalno očekuje da budu i sposobni i požrtvovani, od njih se očekuje i mnogo veća vrsta odgovornosti nego što je to slučaj sa ostalima. Samo želim da kažem da od kako je u medijima počela da se provlači priča o tome da će budući ministar finansija biti mladi Nišlija, gospodin Krstić, mnogi su ga osuđivali što zbog toga što je mlad, zbog toga što je školovan u inostranstvu, što zbog toga što mu prosto zameraju, bez obzira što nemaju konkretan razlog, ali bitno je da budete protiv svega onoga na šta niste inače navikli. Mogu da kažem da je gospodin Krstić moj prijatelj iz srednje škole, da smo zajedno završili gimnaziju „Bora Stanković“ i da njegova generacija ne može da zna da li će on zaista dobro raditi ovaj posao, ali očekuje, ukoliko mu bude data sloboda, da će opravdati očekivanja svoje generacije. Hvala.

sam se veoma pažljivo za stvaralačku raspravu o temama koje su bile na dnevnom redu. Nadam se da ću u narednom periodu u radu parlamenta argumente, podatke i sve činjenice o kojima je bilo ovde reči i o resorima koje pokriva potpredsednik Vlade dr Krkobabić, imati prilike da o tome govorim i argumentovano da dobijam odgovore. Zbog dubokog neslaganja i neprihvatanja atmosfere u kojoj smo radili ova tri dana i zbog toga što hoću da dam doprinos da se Vlada što pre izabere, odustajem od rasprave. Naša poslanička grupa će glasati za izbor novih ministara. Hvala lepo. Hvala.Pošto na listi poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč,

u najkraćem mogućem, bez želje da odgovorim na sva pitanja koja su postavljena, jer sigurno da sada nije ni vreme za to, a i tokom rasprave smo odgovarali na mnoga pitanja.Dozvolite da samo napomenem da ovaj ekspoze koji sam podneo pre nekoliko dana povodom izbora novih članova Vlade, nije ekspoze koji nije u saglasnosti sa onim što smo ovde govorili kada je Vlada birana.Prema tome, one stvari koje su tada rečene i napisane, i dalje jesu osnova politike naše Vlade. To znači, demografska pitanja i razna druga pitanja koja su pokrenuta smatrao sam da nije potrebno da ih iznova spominjemo u nekom novom ekspozeu povodom izbora novih članova Vlade.Takođe, sa druge strane ne bih sada polemisao o tome kakav treba da bude ekspoze, koliko je on bio konkretan u nekim drugim prilikama kada su vaši ljudi bili mandatari ili kandidati, mislim da na kraju krajeva to nije ni

i Vlada Republike Srbije utvrđuje i vodi unutrašnju politiku Srbije i spoljnu politiku. Prema tome, mi imamo ministarstva koja će sačiniti konkretne planove na osnovu ovih osnovnih postavki koje smo izneli u ekspozeu. Već sam rekao da ono što je rečeno u oblasti ekonomije je usaglašeno sa ljudima koji su kandidati za ministre ministre u ekonomskim ministarstvima.Kada je reč o dužini rekonstrukcije, trajanja procesa rekonstrukcije. Vi znate da smo u ovaj proces krenuli posle potpisivanja Briselskog sporazuma. Prema tome, ne znam zašto govorite o šest meseci? Gospodin Vučić i ja smo imalo dogovor da nakon potpisivanja Briselskog sporazuma i odluke o tome da li će Srbija otpočeti pregovore o članstvu u EU, a to znači posle 28. juna se bavimo ovim pitanjima.Inače, nije prvi put da to bude rekonstrukcija Vlade. Vi znate dobro da je takva rekonstrukcija bila i u vreme Vlade Vojislava Koštunice od 2004, pa pa nisam bio sklon da tada celu tu rekonstrukciju komentarišem kroz rešenje koje je iznedrila ta rekonstrukcija kao što je Ivana Dulić Marković, Marković, kojom ste se verovatno svi ponosili pa i stranka koja je kandidovala.S druge strane, imali smo rekonstrukciju Vlade Mirka Cvetković, zato kada govorite koliko je ova rekonstrukcija temeljna i ozbiljna morate imati u vidu nekoliko segmenata. Reč je o potrebi i želji da se Vlada Republike Srbije fokusira na dva osnovna pitanja, a to je pregovori sa EU i rešavanje, odnosno zaustavljanje ekonomske krize i podsticanje privrednog rasta kao jedinog načina da budu rešena i sva druga pitanja koji iz toga proizilaze. Pitanje socijalne pravde, pa i mere za demografiju. Sve na neki način zavisi. Podsticajne mere za investicije sve zavisi od nivoa privredne aktivnosti.Takođe, ne bih komentarisao ko je koliko imao uticaja i šta se desilo za vreme neke od Vlada, kada je reč o Kosovu i Metohiji za vreme, za dobro znate, da ni u jednom oblasti nije bilo moguće da toliko bude lošija situacija nego što je bilo pre godinu dana. Tako da tvrdnje o tome da je Srbija sada zahvaljujući ovih godinu dana došla u tragičnu situaciju, nisu dovoljno utemeljena.Naprotiv, ako sada govorite o obrazovnom sistemu, zdravstvenom sistemu, pa nije valjda sada za ovih godinu dana zdravstveni sistem propao? Ili, kada govorite o ekonomiji, o procesu zaduživanja, o privatizaciji, o restrukturiranju. Ovo je sve u domenu političke borbe i ja je tako razumem.S druge strane, svi mi moramo da shvatimo da to zašta se mi zalažemo, na kraju krajeva vrhovni političi sudija je narod, odnosno građani. Poštujem mišljenje DSS, naravno ne mogu da se složim nikad sa onim što je rekao gospodin Samardžić, a to je da će ova Vlada ostati upamćena po kapitulaciji, po nacionalnoj izdaji, zato što i njegova Vlada u kojoj je on bio ministar bi mogla da bude upamćena po proglašenju, jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova i Metohije. Poštujući Ustav morali ste oružjem da branite teritorijalni integritet i suverenitet zemlje. Što to niste uradili, a neću vam reći da ste najveći izdajnici u istoriji srpskog naroda. Mi smo barem 1999. godine pokušali da branimo oružjem. Nismo Možete uspeli.Gospodine pošto vi izgleda ne poznajete dobro ni svoju sopstvenu stranku, dobacivali ste mi kad sam govorio da Vojislav Koštunica je bio u poseti „Simpu“ da nikad nije bio. I vi ste neobavešteni. Bio je, naravno, posetio je u Bujanovcu „Simpo“. Hoćete da vam pokažem ovde slike sa tog prijema. Nemojte dobacivati. To što vi mislite, mislite, ali ne znam da li ćete vi shvatite. Ipak, ne želim da polemišem.Naravno, ne želim da polemišem, želim da vas uverim da to što mi mislimo jedni o drugima ovde je dobro poznato, pa nećete valjda vi ovde preko noći promenite simpatije ili antipatije. Možete da mislite najgore i boriću se za to da imate pravo da to kažete, ali ne možete to da nametne većini građana Srbije. U ovom slučaju ova vladajuća koalicija nema nadmoć samo u Skupštini nego u narodu Srbije. To je za nas najveća pohvala koja postoji. Moram vam isto reći, u zemlji i u svetu, nisu mnogo očekivali od ove Vlade.Reći ću vam sledeću stvar. Kada me je Tomislav Nikolić predložio za mandatara, američka ambasadorka tada, Meri Vorlik, to gospodin Vučić može da potvrdi ako želi, a i ne mora, ali to jeste tako, je tražila prijem kod kod Tomislava Nikolića. Žalila se zašto je odredio mene za mandatara. Gospodin Nikolić je rekao – zašto kad je on bio zamenik predsednika Vlade u Vladi sa DS. Da, ali sa DS. Da, ali demokrate su tada držale pod kontrolom i on je tada bio dobar, a sada kao premijer neće biti dobar. Znači, hoću da vam kažem, da ni tada nije im smetalo da se napravi drugačija Vladi, ali im je smetalo da budem kandidat za premijer. Imajući u vidu naš politički „background“, odnosno sve ono što je bilo u zemlji i u svetu nisu očekivali velike rezultate od ove Vlade.Moram vam reći sledeće. To je bilo mnogo lakša pozicija nego ova sada. Sada se od nas mnogo više očekuje, zato što smo postigli rezultate. Želim da kažem parlamentarnoj većini. Imate razloga zaista da se ponosite onim što je ova Vlada uradila, iako je bilo teško nismo zatvarali oči pred problemima, otvorili smo vrata za budućnost Srbije. Imali smo dovoljno hrabrosti da iskoračimo napred. Koliko ćemo brzo ići dalje zavisiće i od uspeha ove rekonstrukcije Vlade. Zato smo krenuli u rekonstrukciju, da postignemo bolje rezultate. Zato pozivam sve vas da podržite ovaj predlog novih članova Vlade. Vidite da su izdržljivi. Ni jedan nije odustao, iako je mogao da sluša ove različite, neke na način na koji nisu navikli. Želim im uspeh u radu. Želim svima tama da Srbija bude ponosna na svoju Vladu, a sve vas pozivam da kao i ova Vlada verujete u Srbiju. Verujem u Srbiju u njenu budućnost. Zato vas pozivam da glasate za izbor novih članova Vlade. Hvala vam.

određujem 2. septembar 2013. godine, sa početkom u 22,40 časova kao dan za glasanje o predlogu kandidata za članove